Преди да започна със следващата точка от дневния ред, имаше процедура от Искрен Арабаджиев. Господин Арабаджиев, заповядайте – имате думата. ИСКРЕН

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искал да направя процедура по отношение на точката за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда да бъде първа точка след почивката, предвид важността на Законопроекта и това, че до 2 август трябва да транспонираме в законодателството две евродирективи и въвеждането също на отпуската за бащи от 2 месеца

Постъпил е Доклад от Комисията по труда, социалната и демографската политика. Господин Арабаджиев, заповядайте – имате думата.

Представям Ви: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 47-202-01-30, внесен от Министерския съвет на 2 юни 2022 г., приет на първо гласуване на 20 юли 2022 г.

„(4) Когато работодателят откаже изменение на трудовото правоотношение по ал. 2, той е длъжен в срок до един месец да предостави на работника или служителя мотивиран писмен отговор, освен ако предложението е направено повече от два пъти за период от една година.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. за § 5. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, като в ал. 2 думите „по-малък“ се заменят с „по-кратък“ и в ал. 4 думите „трябва да уведоми за това“ се заменят с „уведомява“. „уведомява“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, като в т. 5 думата „нови“ се заличава, а ал. 4 се изменя така: „(4) Когато работодателят откаже изменение на трудовото правоотношение, той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на работника или служителя мотивиран писмен отговор.“

до 9 включително, както ви бяха представени от председателя на Комисията. Моля, режим на гласуване.

Колеги, изказвания по предложените текстове? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Предлагам на едно гласуване – Допълнителната разпоредба, която е § 10,

„ДОКЛАД относно Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-64, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 10 юни 2022 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-77, внесен от Владислав Панев и група народни представители, внесен на 23 юни 2022 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията № 47 254 01 78, внесен от Александър Дунчев на 24 юни и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-91, внесен от Снежанка Траянска и група народни представители на 7 юли 2022 г. На извънредно заседание, проведено на 12 юли 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление проведе публично обсъждане на: Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-64, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 10 юни 2022 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-77, внесен от Владислав Панев и група народни представители, внесен на 23 юни 2022 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-78, внесен от Александър Дунчев на 24 юни и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-91, внесен от Снежанка Траянска и група народни представители на 7 В заседанието на Комисията взеха участие: заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството господин Гроздан Караджов, госпожа Катерина Граматикова – началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, господин Стефан Аспарухов – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството; експерти от Министерството; от Агенция „Пътна инфраструктура“: госпожа Нина Бояджиева – началник на отдел в администрацията на Омбудсмана на Република господин Марин Гергов – председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, и господин Антони Чипев – главен секретар на Камарата, господин Борислав Борисов – заместник-председател на УС на Камарата на архитектите в България, госпожа Валентина Узунова и господин Еленко Божков от Камарата на енергийните одитори. Законопроектът, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители, предвижда облекчаване на режима за изграждане на кабели в съсобствени самостоятелни обекти в сгради за индивидуално свързване на зарядни точки за зареждане на електрически автомобили, без за това да е необходимо съгласието на останалите съсобственици. Законопроектът, внесен от Владислав Панев и група народни представители, бе представен от господин Владислав Панев. Законопроектът предвижда облекчаване на режима за изграждане, дооборудване или подмяна на инсталации за производство на електрическа, топлинна или енергия за охлаждане от възобновяеми източници само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля 10,8 kW, както и облекчаване на режима за изграждане и реконструкция от вертикално в хоризонтално разпределение на вътрешни сградни инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване в съществуващите сгради. Законопроектът, внесен от Александър Дунчев, предвижда разширяване на кръга на заинтересованите лица при обжалването на общите устройствени планове, разрешаването на строителството и разрешаването на ползването на някои категории обекти, които попадат в приложения № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, както и възстановяване на двуинстанционното производство при обжалване на подробни устройствени планове, на одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти, определени за такива с национално значение с акт на Министерския съвет и са обекти със стратегическа важност. Законопроектът, внесен от Снежанка Троянска и група народни представители, бе представен от госпожа Снежанка Троянска. Тя подчерта, че промените в Закона за устройство на територията са в изпълнение на мерки от Приложение № 12 регионално развитие към Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 – 2025 г., свързани с извършване на краткосрочен преглед на Закона за устройство на територията и предложения за промени, целящи намаляване на административната тежест, освобождаване на главните архитекти от несвойствени функции и въвеждане на по-високи отговорности на проектантите и на лицата, извършващи оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняващи строителен надзор. Със Законопроекта се предвиждат и разпоредбите, даващи възможност на органите на ДНСК да упражняват по-ефективен контрол върху дейността на общинските администрации в областта на строителния контрол за строежите от четвърта, в това число и чрез налагане на санкции за неизпълнение в срок на дадени от органите на ДНСК указания. С предложените промени се уреждат и последиците от обявените с Решение № 14/15.10.2020 г. по конституционно дело № 2/2020 г.

Госпожа Траянска обърна внимание, че Законопроектът обединява част от разпоредбите от два законопроекта, по които има консенсус, разработени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които са преминали обществено обсъждане. В съответствие с разпоредбите на чл. 72, ал. 2 от ПОДНС председателят на Комисията господин Настимир Ананиев обяви, че законопроектите отговарят на изискванията на Закона за нормативните актове, Указа за неговото прилагане и ПОДНС. Допуснати са несъществени технически грешки при номерацията на някои от параграфите в законопроектите, внесени от Костадин Костадинов и група народни представители и от Владислав Панев и група народни представители, които ще бъдат коригирани между двете гласувания, ако законопроектите бъдат приети на първо гласуване. В публичното обсъждане взеха участие представителите на Камарата на енергийните одитори, на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Госпожа Валентина Узунова от Камарата на енергийните одитори взе отношение по разпоредбите, свързани с енергийната характеристика на сградите и оценките за съответствие. Закона следва да се направят промени по отношение на консултанта, който като участник в строителния процес, не би следвало да може да извършва оценка за съответствие на собствените си обекти и ще направят писмени предложения за промени в Закона в тази посока. Господин Борислав Борисов от Камарата на архитектите в България изрази принципна подкрепа към Законопроекта, внесен от госпожа Траянска и група народни представители, като направи и някои конкретни предложения. От Камарата на архитектите предлагат режима за поставяне на преместваеми обекти да бъде уреден с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, а не с отделни наредби на общинските съвети, тъй като сега има драстични разлики в отделните общини. В аналогичен аспект е и предложението на Камарата за изграждане и опазване на зелената система – тази материя също да се уреди с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. По отношение на предложението оценката за съответствие на инвестиционните проекти да се извършва от консултанта за строежите от първа до пета категория от Камарата предлагат за обектите от четвърта и пета категория оценката за съответствие да се извършва от ръководителя на проектантския екип – по ред, определен в наредбата по чл. 2а. От Камарата ще направят конкретни писмени предложения между двете гласувания на законопроектите. Господин Марин Гергов от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране изрази принципна подкрепа за законопроектите, внесени от Владислав Панев и група народни представители и от Снежанка Траянска и група народни представители. По отношение на Законопроекта, внесен от господин Панев и група народни представители, от Камарата споделят необходимостта от облекчаване на режима, но същевременно държат да се гарантират общественият интерес и безопасност при експлоатация на съответните съоръжения. От Камарата предлагат да има становище от инженер и проект и режимът да бъде регистрационен, като се представя документ за собственост и законност на сградата и да се информират електроразпределителните дружества. По Законопроекта, внесен от госпожа Траянска и група народни представители, господин Гергов заяви, че нямат единна позиция по отношение оценката за съответствие за всички категории

но настояват изискванията към консултанта да се повишат, като се изиска да притежават съответната за категорията на строежа проектантска правоспособност. От Камарата ще направят конкретни предложения по законопроектите, ако бъдат приети на първо гласуване. Председателят на Комисията господин Ананиев призова представителите на камарите да представят своевременно своите писмени предложения, за да могат народните представители от Комисията да внесат между двете гласувания онези от тях, които намират за обосновани и целесъобразни. развитие и благоустройството по законопроектите, внесени от Костадин Костадинов и група народни представители, от Владислав Панев и група народни представители и от Александър Дунчев. Министерството не подкрепя предложените промени в тези законопроекти, като в становищата са изложени подробни аргументи за неприемане на предложените изменения и допълнения. След представянето и публичното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление: - без „за“, без „против“ и с 10 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-64, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване; - с 9 гласа „за“, без „против“ и с 1 глас „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47 254 01 77, внесен от Владислав Панев и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване; - с 3 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-78, внесен от Александър Дунчев, да не бъде приет на първо гласуване; с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-91, внесен от Снежанка Траянска и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“

се предлага от Комисията да бъдат приети, а два да бъдат отхвърлени. Преди да преминем към дискусия, има ли искане от страна на вносителите за становище? Господин Панев или господин Петров? Заповядайте, господин Петров.

се извинявам, че ще чета становището. С настоящия законопроект са предложени промени в Закона за устройство на територията в изпълнение на чл. 33, т. 1 от Директива 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27 с която се изисква интегриране на електромобилността в електрическата мрежа, като Разпоредбата е държавите членки, без да засягат разпоредбите на чл. 33, т. 1 от Директива 2014/94 ЕС на Европейския парламент и на Съвета следва да осигурят необходимата нормативна уредба, за да улеснят свързването както на публично достъпни, така и на частни зарядни точки към разпределителните мрежи за зареждане на електромобили. Предложените промени са провокирани от съществуващите понастоящем нормативни и административни пречки за граждани, желаещи да свържат частни зарядни точки в притежавани от тях паркоместа в съсобствени гаражни етажи на сгради към електроразпределителната мрежа, поради изискваните от електроразпределителните дружества разрешения за строеж на частна зарядна точка съгласно Закона за енергетиката, от една страна, и усложнената процедура за издаване на такива разрешения съгласно сега съществуващите правила в Закона за устройството на територията, налагащи възложители на подобни, да бъдат всички съсобственици на гаражните етажи, а не само индивидуалният собственик на паркомясто, за което се иска изграждане на частна зарядна точка, който собственик единствен има интерес от издаването на такова разрешение за строеж по реда на Останалите съсобственици в този гараж нямат интерес да бъдат възложители по смисъла на ЗУТ за издаване на разрешение за строеж на частна зарядна точка на един съсобственик в съответния гаражен етаж, което понастоящем създава непреодолима пречка за свързването на една такава частна зарядна точка към електроразпределителната мрежа за зареждане на електромобили. На следващо място, процедурата по снабдяване със съответните разрешителни трае един сериозен срок, който е средно от порядъка на над една година-година и половина, и е свързан с доста разходи по заплащане на всяка една услуга – за проектиране, за проучване от за публикации, за издаване на становище от енергоразпределителното дружество, за издаване на разрешение за строеж и така нататък. Като цяло тази процедура понастоящем поставя и в неравностойно положение съсобствениците на идеални части с разпределено право на ползване спрямо собствениците на индивидуални обекти, или така наречените самостоятелни гаражи, за които процедурата е значително по улеснена и по-кратка и е налице дискриминация между двете групи граждани. Улеснявайки процедурата по издаване на разрешение за строеж на частни зарядни точки, се постигат всеобщите цели за намаляване на вредните емисии в атмосферата, стимулирайки и насърчавайки гражданите да закупуват електромобили, които да могат да зареждат в жилищните сгради по местодомуване на електромобилите. В заключение, Директива 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета в сила от 5 юни 2019 г. действа по отношение на България вече повече от три години, а страната ни все още не е осигурила необходимата нормативна уредба, за да улесни свързването на частни зарядни точки към разпределителната мрежа в горепосочените случаи. Недоволството на собствениците на частни зарядни точки в България може да доведе до иницииране на наказателна процедура, което не е в интерес на държавата ни, ако това предложение бъде прието. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря, господин Петров. Господин Панев, заповядайте, имате думата.

Уважаеми господин Председател, колеги! Нашият законопроект касае значително улеснение на инсталирането на ВEИ мощности за собствено потребление в размер до 10,8 kW, което означава мощности, които са свързани изцяло с покриви и с индивидуални домакинства. За мен ползите от този законопроект са основно в две категории – едната е сегашната енергийна криза, която показва, че България има нужда от много повече инсталации – не само България, а и домакинствата имат нужда от повече енергийна независимост, от това да стане по-бързо и по-лесно, тъй като в момента цялата процедура за инсталация на такива мощности чисто административно трае средно около една година. Второто е, че като че ли в обществото е останало мисленето, а това се поражда и от законодателната уредба, че инвестициите във ВЕИ са основно за големи производители, а малките, за разлика от много други държави, са неглижирани, тъй като процедурите са са еднакво сложни и еднакво дълги и за едните, и за другите. С този законопроект искаме да направим обратното – за малките производители до 10 kW за собствено ползване изцяло,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да направя обратна процедура. Тя включва две неща. Първо, промяна в Програмата, като следваща точка да разглеждаме Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа на проекти на проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка; след това да разглеждаме точката – Законопроекта за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие; след това да разгледаме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон; след което първо гласуване на Законопроекта за противодействие на корупцията – така да променим Програмата е първата ми процедура. Втората ми процедура е да удължим времето до разглеждането и на последната точка, която изчетох, в реда, в който го изчетох. Благодаря.

Колеги, моля да заемете местата си. Възобновявам заседанието. Преди почивката бяха направени три процедурни предложения. Първо ще подложа на гласуване процедурните предложения, направени от господин Митев, защото те, ако бъдат приети, ще абсорбират предложението на господин Панев. Да поясня. Първото предложение на господин Митев е да се направи разместване в точките, като т. 6, която е следващата след тази, която гледаме, да отиде след девета точка. Тоест подреждането да бъде т. 7, 8 и 9, като след тях т. 10 на практика да стане: „Първо гласуване на Законопроекта за противодействие на корупцията.“

Следващото предложение на господин Митев е след това разместване, което направихме, да се удължи работното време на днешното заседание на парламента до разглеждането

Добре, елате да се мотивирате. МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Не да се мотивирам, а да направя и едно процедурно предложение, господин Председател. Не успях да гласувам. Правя предложение за прегласуване, като преди прегласуването да направим поименна проверка, като изчетем имената на всички народни представители – един по един. Да видим кои присъстват, кои са в залата? Има ли кворум в залата? Защото онова, което в момента се случва – след вече изчерпване на това Народно събрание, и тази несъстояла се власт, която дърпа страната в пропастта. Това, което днес се прави, мисля, че имаше една оценка навремето, му се казваше „червен вятър“ или конкретизацията е: „Навред кипи безсмислен труд.“ Няма да го говоря тези оценки за кого се отнасяха в онова време. Благодаря Ви. Уважаеми колеги! Не можете да откажете, господин Председател, проверка на кворума, но нека тя да е с компютризираната система за гласуване. (Шум и реплики.) Това е процедурата, която правя – имам право от името на парламентарна група. Това ми е процедурата. Благодаря, господин Хамид. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Господин Димитров, изпреварихте ме. Аз ще уважа искането на господин Карадайъ за поименна проверка, но чрез компютризираната система. Моля, режим

Колеги, 10 минути почивка, след което ще направим нова регистрация.

Колеги, моля да заемете местата си. Възобновявам заседанието. Ще направим още един опит,

Изчаквам, колеги, имаме четири минути и половина.

Прекратете регистрацията. Уважаеми колеги, продължаваме днешното пленарно заседание само по разисквания. Моля резултатът да бъде показан на таблото по групи. Откривам дискусията по точката, която беше започната преди гласуванията, а именно Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Има ли изказвания, колеги?

Благодаря, господин Председател. Интересно е как като в дневния ред влезе антикорупционният закон и залата изведнъж се изпразва?! Нека обаче да се върнем към Закона за устройство на територията, и по-специално за Закона, внесен от госпожа Траянска и група народни представители от вече бившата коалиция. Относно Коалиционното споразумение ние още тогава имахме няколко много конкретни ангажимента: намаляване на административната тежест, превенция и борба с корупцията и защита на обществения интерес. Аз съм щастлив, че с този законопроект, въпреки разногласията във вече бившата коалиция, успяхме да намерим общ език и да входираме тези законопроекти и да решим някои наистина много належащи проблеми за гилдията и за цялото общество със Закона за устройство на територията, а именно намаляването на административната тежест чрез освобождаване на главните архитекти от някои несвойствени за тях функции и даване на по високи отговорности на проектантите и на лицата, упражняващи строителен надзор. От друга страна, оценката за съответствие на инвестиционните проекти за всички строежи от първа до пета категория да се извършва само с комплексни доклади от консултант. Вярвам, че свръхконцентрацията на отговорности и в главните архитекти, и в общинската администрация, е предпоставка за негативни практики и като цяло този законопроект ще помогне и ще облекчи обществото и ще намали корупционния натиск. Отделно вярвам, че ДНСК трябва да има много по-сериозни функции в процеса на надзора на самото строителство, а не толкова на проектиране и трябва да упражняват по-ефективен контрол върху дейността на общинските администрации и в контрола на строежите четвърта, пета и шеста категория най-вече. И разбира се, предвид случаите с трагични инциденти при реализиране на захранване с временни връзки на преместваеми обекти, каквито случаи имаше и в София, вярвам, че временните връзки към мрежите и съоръженията трябва да се реализират чрез разрешение за строеж. Вярвам, че това е един добър законопроект, около който успяхме да се обединим и на Комисията

Господин Шишков, Вас не Ви видях на регистрацията, не би следвало да сте тук. (Реплики от

Аз съм подготвил дълго изказване, между другото, защото са три законопроекта. Но може би ще трябва да внимавам какво говоря, тъй като разбрах, че заради изказванията ми в Комисията част от колегията е решила да ми отнеме правото да проектирам, респективно да издържам семейството си чрез професията, която упражнявам повече от 20 години. Това за мен граничи вече не с комунизъм, ами с тоталитаризъм, честно казано. Така че ще бъда малко по-обран в изказването си. Ще започна с коментар по Законопроекта на колегата Дунчев. За колегите, които не са запознати в детайли, бих искал да разясня, че срещу този законопроект са внесени пет отрицателни становища и едно в подкрепа. Отрицателните становища са предоставени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Асоциацията на индустриалния капитал, Национална асоциация „Българско Черноморие“, Камара на строителите в България, Национална асоциация на строителните предприемачи. подкрепа на Законопроекта е получено становище единствено от Министерството на околната среда и водите. И въпреки това, колеги, Комисията по регионална политика и благоустройство подкрепи този законопроект. Разбира се, колегите от управляващото мнозинство в оставка осъзнаха какво безумие са подкрепили и побързаха да прегласуват решението си на следващото заседание на Комисията с още по-абсурден мотив – един от гласовете на колегите не бил отчетен правилно. Не, колеги, не това е причината. Всички я знаем. Подкрепили сте Законопроект, който би нанесъл огромни щети върху развитието на държавата, и е добре да си го признаете. Но за какво става въпрос по същество? Вместо широко прокламираното облекчаване на административната тежест този законопроект предлага един друг вид тежест – тежестта на НПО рекета. За съжаление, все още има колеги, които така и не разбраха, че са избрани за депутати, а не за представители на тясно специализирани неправителствени организации. И по време на комисии, и по време на пленарни заседания, и чрез законодателните си инициативи, тези колеги продължават да заемат страната на ограничен кръг лица, а не на страната на обществото. Орхуската конвенция се ползва за параван и прикритие, за да се предлагат какви ли не законодателни безумия. Няма нищо лошо гражданското общество да участва в процесите по вземането на решенията, колеги, но това не може да бъде превърнато в самоцел. Българското законодателство, особено в сферата на околната среда, е предвидило достатъчно възможности за участие на гражданите във вземането на решения, особено когато се отнася за изграждането на обекти с висок риск от негативни влияния върху околната среда. Но очевидно, това не е достатъчно за някои НПО организации, чиито предмет на дейност се изчерпва в зелен рекет. Да, точно така. И това не са мои думи, това са думи на хората, които внасят подобни законопроекти. Те самите нееднократно са признавали, че има няколко организации в страната, които съществуват и битуват благодарение на недобросъвестни практики. Това са техни думи. И сега ние ще даваме още допълнително храна на тези организации, защото очевидно според вносителите процедурите по обжалване на актове, предвидени в Закона за опазването на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, са недостатъчно. Действащите защитни механизми не стигат. И затова сега посягаме и към Закона за устройство на територията – да ги повторим и там. След това какво следва, колеги? Може би промени в Закона за обществените поръчки? Очаквам следващото предложение да бъде всички обществени поръчки, които изпълняват проекти по Приложение 1 и 2 от Закона за опазването на околната среда освен от участниците в конкурса, фирмите да могат да бъдат обжалвани и от НПО-та. Като ще е гарга, да е рошава. Но за да не бъда голословен, ще дам един пример, за да могат колегите народни представители, както и българското общество, разбира се, да бъде запознато какво точно законотворчество кипи в Народното събрание в момента. Да вземем за пример едно малко игрище за сравнително популярен спорт. Да кажем пейнтбол. Вие сте собственик на два декара имот, земеделски, и искате да си изградите игрище за пейнтбол с прилежащи обслужващи сгради към него. За целта, първо, трябва да проверите дали това намерение е отразено в общия устройствен план, който съгласно новото предложение може да бъде обжалван от въпросните неправителствени организации. Това е първи защитен механизъм. Ако случайно сте преминали през този защитен механизъм, следва следващата стъпка, а именно инвестиционно намерение. Това инвестиционно намерение също може да бъде обжалвано, тъй като попада в хипотезите на Закона за преценка за изготвяне на ОВОС. Втори защитен механизъм, който и към момента е действащ между другото и който съдържа в себе си няколко подзащитни механизми. Следващата стъпка е изготвяне на инвестиционен проект и издаването на разрешение за строеж. Това разрешение съгласно новите текстове вече ще може да бъде обжалвано отново от НПО-та, което се явява трети защитен механизъм. Но това не е всичко, колеги, има още изненади. Следва четвърта защита. Представете си, че сте изминали целия този трънлив път по администрации, построили сте си игрището, инвестирали сте средства и точно преди да го пуснете да работи, точно преди да го въведете в експлоатация, се появява едно добронамерено НПО в кавички. И това НПО решава, че нарушавате комфорта на мравките например и обжалва разрешението Ви за въвеждане в експлоатация. Дори не искам да си представям какво би се случило, ако съдът по някаква причина приеме жалбата за основателна. Оставям го на Вашето въображение. В случая дори не става въпрос за дублиране на производства, което е в пълно противоречие с всички нормативни правила. Става въпрос за едно и също производство, което може да бъде повторено, колеги, четири пъти – двойно дублиране, на едно и също производство! Вносителят предлага създаването на два нормативни акта от висша степен, които уреждат една и съща материя – абсолютно недопустимо! Ето този граждански контрол ни се предлага в момента, колеги. И разбира се, примерът е един от многото, които биха могли да бъдат дадени. Списъците от Приложение 1 и 2 са дълги. Накратко, ако някой реши да инвестира в някакво предприятие, то той може да бъде спрян по всяко време, независимо колко средства е вложил, включително и след като го е построил и три пъти преди това е доказал, че това предприятие няма да замърсява околната среда. Това, уважаеми български граждани, е страхотна промяна. Инвеститорите направо ще се избиват да идват в България. А дори и дума няма да отварям за блокирането на общите устройствени планове и обектите от национално значение, ако бъде приета тази промяна. Те и в момента и без това са доникъде, а след подобна промяна ще станат съвсем блокирани. Уважаеми колеги, уважаеми български граждани! Това е нагледен пример за промяната, която си избрахме и която уж трябваше да се грижи за българските граждани, за българския бизнес. Няколко думи по Законопроекта, предложен от колежката Снежанка Траянска и група народни представители. Колеги, ЗУТ е изключително тежък закон. Недопустимо е да се правят упражнения върху този закон, защото всяка изменена запетая, колеги, има пряко въздействие върху хората и бизнеса. Този законопроект има няколко нелоши идеи, например като отпадането на изискването за определяне на брой етажи при изработването на работните устройствени планове, останалите текстове, колеги, са изключително спорни. Една от най-значимите промени, предложени в Законопроекта, е отпадането на общинските експертни съвети по устройството на територията. Тази идея е коментирана дълго време и има смисъл от подобна промяна, но начинът, по който се предлага, ще създаде множество проблеми. и четвъртото народно събрание, между другото, по мое предложение направихме изменение в тази посока, като ограничихме максимално правомощията и задълженията на експертните съвети. Пълното им премахване обаче ще създаде риск за качеството на проектите, респективно за строителните дейности. Защо? Защото експертите в тези съвети са последната защитна стена срещу некачественото проектиране, особено в част конструкции. Много често дори и след изготвен доклад за съответствие инженерите откриват груби грешки в проектите грешки, които са пропуснати, и от техническия контрол, и от лицата, изготвили доклада. Тази тема е дискутирана многократно с браншовите организации и автоматичното отпадане на експертните съвети ще увеличи броя на лошите проекти. Във всички случаи трябва да се потърси алтернатива на тази защита, която да замени експертите в съветите. Тук активно участие би следвало да вземе Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, която има огромното желание да ми отнеме правото да проектирам, защото се изказвам от трибуната и на комисии. Проектите трябва да се контролират реално, а не формално и не по приятелска линия да се извършва техническият контрол, както е към момента, а на случаен принцип. Това до голяма степен ще повиши качеството на проектите. Подобен подход трябва да се търси не само за част конструкция, но и за останалите части в инвестиционното проектиране, колеги. Само по този начин ще се гарантира реален контрол след отпадането на експертните съвети. В противен случай се създава огромен риск за инвестиционния процес. Не по-малко интересни са измененията в чл. 147. Първо, вносителите предлагат създаването на два отделни режима при поставянето на преместваеми обекти, за самия павилион един ред, за инсталациите към него друг ред. Това ще създаде противоречива практика и объркване на администрацията и ще усложни процеса по издаването на разрешенията за поставяне на преместваемите обекти. Режимът, колеги, трябва да бъде един. Още едно интересно изменение се появява в чл. 147. Тук моля за малко внимание, защото знам, че материята е суха и безинтересна. Само преди месец Вие, колеги, променихте Закона и решихте да облекчите режима за изграждането на ВЕИ-та с мощност до пет мегавата. Още тогава Ви предупредих, че това, което направихте, е неприемливо и месец по-късно вече сме свидетели на поправка на поправката. Само че вместо да коригирате адекватно това, което сътворихте тогава, Вие предлагате нещо, което е още по-абсурдно. Изцяло отпада изискването за предоставяне на документи за изграждането на централи до пет мегавата – изцяло! С две думи, ще можем да застроим 50 дка

147, т. 14а. После ще го обсъдим. Ако бъде приета, тази поправка ще доведе до абсолютен хаос в изграждането на подобни централи, не само до административен хаос, но и огромен риск за живота и здравето на българските граждани. Не знам дали тази редакция е допусната съзнателно, или е техническа грешка, но и двата варианта не говорят добре за намеренията и компетентностите на вносителите. Има и трети вариант, колеги. Възможно е Законопроектът да е изготвен, преди да бъде направена тази промяна преди да бъде направена тази промяна за облекчаване на централите до пет мегавата и просто да не е съобразено с новите текстове. Но това пък означава, че законопроектите в това Народно събрание не се пишат в стаите на депутатите, а се пишат някъде другаде, а депутатите само подписват нещо, което не разбират. И между другото, колеги, не е лошо да си сверите часовниците с екологичното законодателство, където сте написали огромни безумия в параграфи 6 и 10. По отношение на текстовете, отменени от Конституционния съд, отново се прилагат промени, които не кореспондират с препоръките на съда, но тях ще ги коментираме при евентуално второ гласуване на Законопроекта. Евентуално, което най-вероятно няма да се случи. И още една интересна тема. Връщате контрола на ДНСК върху малките обекти. Колеги, доколкото имам информация и от сайта на ДНСК, вече 10 години не могат да приключат производства, които са започнали от началото на съществуването си по премахване на малки обекти. Какво Ви дава основание да смятате, че в момента имат капацитета да се справят с тази задача, или пък просто търсим начин да прикрием конкретен обект, като забавим неговото премахване безкрайно дълго във времето? Колеги, Народното събрание не е мястото, където можем да се упражняваме в писането на реферати. Всяка дума, която изписваме, има пряко въздействие върху хората и бизнеса. Призовавам Ви да не се заигравате толкова лековато със законодателния процес. И естествено, няма как да не уважа и колегите от „Да, България“ по отношение на техния законопроект, който е внесен от Владислав Панев и група народни представители. Разбираме желанието за намаляването на административната тежест при изграждането на централи за производство на енергия от възобновяеми източници. Тук вече става въпрос за 10,8 киловата – това, което е Вашето предложение. Ние също винаги сме се стремили да прецизираме законодателството, така че да облекчим процедурите до максимум, но това не може да става за сметка на безконтролното извършване на строително-монтажни работи, колеги. В случаите, когато се отнасят за инсталации, произвеждащи топлинна или енергия за охлаждане, не е коректно да се изграждат без необходимата техническа документация. Тук защитавам, между другото, Камарата на инженерите, нека да знаят и те, че защитавам и техните интереси, изработена от правоспособен проектант, гарантираща правилното функциониране на цялостната система за отопление и охлаждане. Така предложеният текст противоречи и на Директива 2010/31 ЕС, чл. Противоречи на философията на Закона за етажната собственост. Тук също влизаме в много дълбока материя. Смисълът на становището от инженер-конструктор и електроинженер е да покажат ясно и точно разположението на инсталацията, начина на монтаж, мястото на присъединяване, както и на реконструкцията на съществуващата електрическа мрежа. При отпадане на тези становища, каквото е желанието на вносителя, това би довело до следните проблеми: Първо, монтаж на инсталация извън регламентираните строителни граници на имота; монтаж на инсталации върху компрометирани съществуващи конструкции, което може да доведе до опасност от срутване; некоректно присъединяване на електрическата инсталация за производство на ел.енергия за собствени нужди, довеждаща до претоварване, пожар, късо съединение и попадане на хора под напрежение; нерегламентирано връщане на обратно напрежение в мрежата, което да доведе до заплаха за живота и здравето както на служителите на оператора, така и на разпределителната мрежа, така и на намиращите се в близост хора и животни; влошаване качеството на електрическата енергия, доставяна на останалите потребители, присъединени към използваните от тях електрически уреди поради повишено напрежение в точката на присъединяване на съществуващия потребяващ обект, когато за обекта не е била монтирана ограничаваща автоматика. Изброените проблеми, колеги, са само една малка част от всички възможни събития, които могат да се случат при отпадането на възможността, да се съставят становища по съответните части. При тяхното изготвяне специалистите по съответната част винаги извършват оглед на обекта и в зависимост от конкретната ситуация преценяват най-оптималния вариант, съответстващ на нормативната уредба. Припомням, че с промените, които вече се направиха на 7 юни 2020 г. в Закона за устройство на територията, при инвестиционни намерения за изграждането на инсталация за собствена консумация процедурата е опростена до минимум. Даже в момента това, което предлагате, е съвсем да няма такава процедура. Сега се предлага въобще всичко да изчезне като опция за предоставяне на каквато и да е документация. Рисковете от една такава промяна са огромни, така че ние не можем да си позволим да подкрепим подобни текстове. Административното улеснение на гражданите е важно, колеги, но животът и здравето им е много по-важно. Така че, ако все пак Законопроектът мине на първо гласуване и се стигне до второ гласуване, тук за протокола искам да кажа, че ние ще направим свои предложения между първо и второ гласуване, за да не се случи така, че днес или утре да го гледаме още веднъж този законопроект на второ гласуване, за да може да бъдат направени коректните записи в Законопроекта и законодателството, така че да не се получават рискове за живота и за здравето на хората. Благодаря за вниманието.

четири законопроекта да бъдат приети, а тези четири законопроекта всичките са по ПВУ. Така че, скъпи български граждани, когато един ден ВЪЗРАЖДАНЕ Ви говори колко много мисли за България, сетете се за точно този момент, когато бяха в залата, трябваха осем гласа, за да има кворум и да се приемат четири закона от ПВУ, а хората, които твърдят, че се борят за България, показаха среден пръст на всички и най-вече на себе си, и най-вече на своите избиратели. Благодаря.